Današnja točka dnevnog reda je: - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma o izmjeni sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u Jedinstveni sanacijski fond između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, SR Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Republike Hrvatske, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikoj Vojvodstva Luksemburga, Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike i Republike Finske,

Temeljem navedenog čl. 207a. Poslovnika propisano je da se zakoni o kojima se u skladu s Ustavom RH potvrđuju međunarodni ugovori donose u pravilu u jednom čitanju. Amandmani se mogu podnosit do kraja rasprave shodno čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Uvaženi državni tajnik Zdravko Zrinušić, izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče HS, cijenjene zastupnice i zastupnici. Kao što je i potpredsjednik sabora iznio cijeli, ukupan naziv samoga konačnoga prijedloga zakona, da ne ponavljam, ali u suštini odnosi se na sporazum o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u Jedinstveni sanacijski fond. Sam sporazum je ovaj visoki dom još 28. veljače prošle godine potvrdio odnosno ratificirao i taj Zakon o potvrđivanju sporazuma objavljen je u Narodnim novinama kao međunarodni ugovor broj jedan iz 2020.g. U suštini Jedinstveni sanacijski fond uspostavljen je s ciljem osiguravanja ujednačenog financiranja sanacije kreditnih odnosno financijskih institucija, postao je operativan još 1. siječnja 2016. kada je stupio na snagu sam sporazum sa onim državama članicama koje su ga u to vrijeme potpisale i on je u biti time signalizirao dovršetak drugog stupa bankovne unije. Što se tiče RH mi smo pristupili tome drugom stupu, a i prvom stupu bankovne unije uspostavom bliske suradnje kao država članica sudionica 1.10. prošle godine, pa time se i mi imamo smatrati da smo sastavnica ta dva stupa bankovne unije, pa možda samo da posjetim što znače ta dva stupa. Jedan predstavlja jedinstveni nadzorni mehanizam, a drugi jedinstveni sanacijski mehanizam koji je tema današnjega konačnog prijedloga zakona. Što se tiče ta dva stupa osnovni cilj jednoga i drugog je osigurati otpornost financijskih institucija da se nose sa financijskim krizama, a sve je bilo potaknuto nizom financijskih kriza koje smo imali u proteklim 10-ljećima u financijskim institucijama diljem svijeta. Drugo i ništa manje važno je činjenica da se ovim propisima određuje da sanacije kreditnih institucija odnosno financijskih institucija se provode isključivo na teret tih istih institucija i njihovih novaca, dakle bez novaca poreznih obveznika. I treće, na razini EU ovime se željelo da se smanji tzv. fregmentacija tržišta usklađivanjem normi na razini EU. Što se tiče možda samo osnovnih pokazatelja taj Jedinstveni sanacijski fond ili mehanizam odnosi se na nekih 3.000 kreditnih institucija na razini EU. Cilj je prikupiti 68 milijardi eura do 1.1.'24.g., trenutno je taj iznos na nešto više od 30 milijardi eura. Stopa koja je predviđena tim propisima je 1% u visini osiguranih depozita od strane kreditnih institucija, dakle to je uzeta kao osnovica. Inače što se tiče RH samo da napomenem u kontekstu osiguranih depozita koji nemaju veze dakle sa ovom sanacijom kreditnih institucija, ali je tako postavljena ovaj metodologija izračuna trenutno odnosno sa 31.7. visina osiguranih depozita bila je 223,9 milijardi kuna u RH. Što se tiče izmjena koje su predmetom današnjeg konačnog prijedloga zakona ona se odnosi samo na jednu normu, a to je zajednički zaštitni mehanizam koji je kada se 2013. dogovaralo kada će se uvoditi odnosno da države članice pune do 2023., a onda bi 2024. krenuli sa zajedničkim zaštitnim mehanizmom. No u ovaj, prošle godine u studenom kad su se sastali ministri financija europodručja, uključujući i ministre koji nisu u europodručju zaključeno je da je postignut dovoljan napredak u smanjenju rizika u bankovnom sektoru, te je aktivacija zajedničkog zaštitnog mehanizma predviđena da se pomakne početkom 2024. na 2022.g. Evo ukratko, to je jedina izmjena, ona se odnosi na, u postojećem sporazumu na čl. 5. i 7., kao što vidite u materijalima, pa da vas ne zamaram sa nečim što smo već imali u raspravama. Ukoliko bude potrebno stojim na raspolaganju na odgovore. **Sanader, Ante Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu, prvi za raspravu prijavljen je Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, poštovani zastupnik Vilim Matula. Zahvaljujem potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma o izmjeni sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u Jedinstveni sanacijski fond između članica EU osim Kraljevine Švedske. Kao što je poznato Kraljevina Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo koje više nije članica EU izuzeli su se od samih početaka od ovog sporazuma. Načelno ispred Kluba zeleno-lijevo bloka želimo reći da imamo očekivanja kada se donose važni sporazumi među članicama EU i da bi voljeli vidjeti konsenzus i sudjelovanje svih članica u sporazumu. To je put kojim učvršćujemo europske integracije, a ovako će uvijek ostati visiti neki upitnici nad sporazumom zašto nije došlo do konsenzusa svih članica. Izmjene koje se predviđaju ovim sporazumom odnose se na uistinu teške situacije unutar bankarskog sektora kada de facto dolazi do velikih bankarskih kriza odnosno bankrota, e tada stupa na snagu jedinstveni stabilizacijski mehanizam. Na sastanku euro skupine u prosincu 2018. dogovoreno je kao što je rekao državni tajnik da će se uz već osigurana sredstava u mehanizmu zajednički zaštitni mehanizam odobriti kao revolving kreditna linija iz Europskog stabilizacijskog mehanizma, a koristit će se isključivo kao krajnje sredstvo u situaciji kad su sredstva u Jedinstvenom sanacijskom fondu iscrpljena, a Jedinstveni sanacijski odbor nije u mogućnosti prikupiti dovoljno naknadnih doprinosa ili posuditi sredstva iz drugih izvora. Dakle, ovim izmjenama zakona dati ćemo širi prostor djelovanja Jedinstvenom sanacijskom odboru za djelovanje kako bi mogao namaknuti i dodatna sredstva za sanaciju banaka. Ja ne znam da li se to odnosi, svjedoci smo tome koliko EU ono u povijesnom smislu veliki novac daje za ove fondove za oporavak i je li moguće nešto od toga isto sada na temelju novca koji se očito dobro prikupio kako je bio prije zamišljen, da li je moguće nešto i od tih fondova isto ubacit, to ćete reć ili je Samo kreditne institucije, to su samo kreditne institucije, da, da, to ćete nam poslije, ispričavam se što ja ovako pitam ovaj, al sad mi to ovaj tren pada na pamet da to baš pitam. Mi ne želimo ovdje polemizirati o nužnosti i o važnosti sanacije banaka u trenucima duboke krize, ne želimo sad ulaziti u raspravu o tome kako, u pravilu takve sanacije su se do sada, inače se prelamaju preko leđa onih najslabijih u društvu. O tome ne želimo govoriti, ovdje želimo prije svega izraziti našu zabrinutost na koji način se te sanacije realiziraju i izraziti žaljenje da u izmjenama ovog sporazuma koje su pred nama da se nije krenulo i u smjeru jačanja transparentnosti rada Jedinstvenog sanacijskog fonda i sanacijskog odbora. U prosincu 2020.g. kolege iz europskih zelenih na matičnom su odboru Europskog parlamenta propitivali predsjednicu Jedinstvenog sanacijskog fonda odbora gđu. Elke Konig o potrebama veće transparentnosti rada sanacijskog odbora u smislu da se pravodobno objavljuju agregirani podaci u realnom vremenu, o stopi zaduženosti banaka i jasnijim kriterijima aktivacije sanacijskog fonda. Iako je gđa. Konig obećala povećati transparentnost rada sanacijskog odbora i fonda voljeli bismo da je u ovim izmjenama sporazuma došlo do unaprjeđenja sporazuma na način da se eksplicitno kroz tekst sporazuma pojača transparentnost rada sanacijskog odbora i samog sanacijskog fonda. Posebno bismo voljeli vidjeti da li se prilikom sanacije i do koje mjere uzima u obzir odgovornost onih banaka koje su iracionalnim špekulacijama na tržištima dovele banke u poziciju potrebe za sanacijom. Također bismo voljeli da su pravednije definirani procesi sanacije, da se ne ponove situacije koje smo gledali prilikom sanacije banaka i drugih financijskih institucija nakon krize u 2008.g. kada su pojedinci odgovorni za dovođenje financijskih institucija u bankrot bili nagrađivani u procesima sanacije financijskih institucija. Lekcije iz 2008. moraju biti integrirane u ovaj sporazum i zato pozivamo i Ministarstvo financija da proaktivnije se uključi tj. da inicira eventualne nove izmjene ovog sporazuma budući da neka nova financijska kriza možda već kuca na vratima. Zahvaljujem. Slijedi rasprava Kluba zastupnika SDP-a, poštovana zastupnica Barbara Antolić Vupora. Sporazumom o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u jedinstveni sanacijski fond uspostavljena su pravila o prijenosu i objedinjavanju doprinosa s ciljem osiguravanja najveće moguće razine pravne sigurnosti. Doprinosi uplaćeni sa strane kreditnih institucija, a prikupljeni na nacionalnoj razini prenose se u jedinstveni sanacijski fond koji se u početku sastoji od odjeljaka koji pripadaju državama članicama. Odjeljci će se prilikom 8 godina postupno objedinjavati u jedinstveni sanacijski fond koji bi na kraju trebao dostići ciljanu razinu od najmanje 1% iznosa osiguranih depozita svih kreditnih institucija s odobrenjem u svim državama članicama sudionice. Sporazum o izmjeni uključuje izmjene Članaka 5. i 7. sporazuma koji uređuju funkcioniranje odjeljaka odnosno privremeni prijenos između odjeljaka. Kada dostupna financijska sredstva unutar sanacijskog fonda nisu dovoljna za pokrivanje troškova određene mjere sanacije, prikupljaju se naknadni doprinosi od kreditnih institucija odnosno ako naknadni doprinosi nisu trenutno raspoloživi jedinstveni sanacijski odbor može ugovarati zajmove ili druge oblike potpore ili izvršavati privremene prijenose između odjeljaka. Izmjenama navedenih članaka uvodi se promjena metoda izračuna naknadi i doprinosa. Uspostavom bliske suradnje HNB-a s Hrvatskom, s Europskom središnjom bankom RH postala postala je država članica sudionica u bankovnoj uniji koju čini jedinstveni nadzorni mehanizam i jedinstveni sanacijski mehanizam. Kao država članica izvan euro područja pridružena bankovnoj uniji sudjelovat će u zajedničkom zaštitnom mehanizmu putem paralelnih kreditnih linija. Na države članice koje su potpisale međuvladin sporazum, a još nisu dio bankovne unije primjenjivat će se prava i obveze koje proizlaze iz sporazuma te tada postanu dio jedinstvenog nadzornog mehanizma i jedinstvenog sanacijskog mehanizma što je ovdje uvodno bilo govoreno to je prvi i drugi stup. Doprinosi uplaćeni od strane kreditnih institucija prikupljeni na nacionalnoj razini prenosit će se u jedinstveni sanacijski fond koji se u početku sastoji od odjeljaka koji pripadaju državama članica. Odjeljci koji će se tijekom 8 godina postupno objedinjavati u jedinstveni sanacijski fond koji bi na kraju trebao doseći ciljanu razinu od najmanje 1% pokrivenih depozita u svim ovlaštenim kreditnim institucijama. Znamo da je i cjelokupni proces bankovne unije nastao nakon 2008. godine odnosno krize 2008. godine kada su zapravo institucije EU rekle da se više građani EU neće sanirati s tog, da neće sanirati pogrešne politike poslovnih banaka. Znači to je glavni cilj inicijacije bankovne unije, ne nikakve posebne zavjere nego jednostavno u koristi građana. Znači bankovna unija ide u korist građana zato što kaže da se više ne, da a mi smo dobro svjesni u RH u 30 godina koliko smo, koliko se iz proračuna plaćalo da bi se financiralo financijske institucije. Sve to više nije tako i bankovna unija kaže da ćete to plaćati vi koji zapravo ste dioničari odnosno vlasnici tih banaka. To je zapravo bio prvi korak u objedinjavanju bankarske unije. Ne treba plašiti ljude da ulazimo, da gubimo neki dio svog suvereniteta. Ovo je dobro ako ne zbog bilo kojeg razloga onda zbog razloga zato što smo premalo svog kapitala, a danas smo rekli da ga imamo samo 600 miliona u odnosu na 200 milijardi, da nam se bilo koji razlog dogodi mi to ne bi mogli isplatiti. Ukoliko smo dio jedinstvenog mehanizma, vidimo kako su se građani, kako su građani povezani već i na primjeru Covid krize kada ti netko dolazi iz Kine, Italije zarazi se cijela Hrvatska, zamislite kako to kod kapitala ide. On ide 10 ili 100 puta brže nego što se kreću građani. I jednostavno se ne može, pogotovo kod tržišta kapitala staviti nikakva žica na granicu i zbog toga je takav mehanizam koji postoji unutar EU koji još uvijek čak i unutar EU ima svoje prijepore čak i više nego što, nego što ih postoji ovdje u Hrvatskoj.

Zahvaljujem. Poštovane kolegice i kolege, predsjedavajući, ove izmjene Sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u jedinstveni sanacijski fond između zemlja potpisnica je u biti reforma mehanizma europske stabilnosti ili kako ga želimo zvati. Ona ima 5 bitnih odlika, od toga 3 kojih ima u ovim izmjenama i 2 kojih nema. Naime, ranije u ovom, dakle izmjenama ovog sporazuma ranije se uvodi dakle umjesto 2024. prebacuje se u 2022. tzv. bankarski padobran. To je svojevrsni …/nerazumljivo/… sustav koji bi se aktivirao sredstvima fonda ako resursi banke koja propada ne bi bila dovoljna za servisiranje operativnosti njenih klijenata. Dakle, tu imamo samo jedan pomak, dakle to već stupa na snagu za 2, dakle iduće godine. S time da banke su već u taj fond počele uplaćivati ali nemamo još onaj postignuti cilj koji ste rekli, dakle ono koliki bi ubiti teoretski trebao biti entitet tog Fonda. Ima još jedna stvar koja je bitna, a to je da po preporuci MMF, ono što je reprogramiranje duga država obveznica bi se vodio kroz jedan, a ne više kroz 2 kruga glasanja i time će se izbjeći ono što su špekulantski manevri ovaj, pojedinih lešinarskih fondova i treće, dakle mijenjaju se malo modaliteti koji su vezani za dobivanje preventivnih kreditnih linija za države koje imaju probleme s likvidnošću. nema. Ono čega nema, što je možda i dobro da nema, ali na čemu su pojedine zemlje članice bile inzistirale, a to je nema .../Govornik se ne razumije./... javnog duga koji su tražile Holandija i Njemačka, odnosno da uvjet za dobivanje sredstava bude proglašenje insolventnosti prema pojedinim dužnicima i drugo ono čega nema, to je zastoj prednost nadzora na proračunu sa EU komisije na ono što je međuvladino tijelo jer u prvome se odluka donosi većinom glasova, a u ovom drugom, postoji pravo veta, dakle može se, može se ne donijeti odluka, a to su tražile pojedine zemlje sjeverne Europe. I zaključno, činjenica je da ovaj Fond u svojevrsnoj, on je u nekoj svojoj krizi gdje je kao i čitav mehanizam ove europske stabilnosti od kojeg se očekuje da dobije nekakve nove zadaće pa bi možda i ovo, ovo redizajniranje moglo donijeti neke nove vokacije kojim bi se taj Fond bavio, onako vjerski rečeno. Djelomice je to njega krivnja, ali djelomično i nije jer je, nije riječ ovdje o jednoj popularnoj instituciji jer, recimo, npr. niti jedna država članica nije koristila njegove kreditne linije za zdravstvo. Ovaj, to, ali, a ima još jedna stvar, on ima još jedan problem, a to je da prihodi od kamata vezano za krize koje su se događale u Grčkoj, Španjolskoj, Portugalu, Irskoj i Cipru, pomalo jenjavaju, a 300 stručnjaka koji rade u tom Fondu i dalje treba dobivati plaće, trebaju dobivati plaću svaki mjesec. No, ova minireforma ipak za zericu poboljšava ovaj Bankarsku uniju o kojemu je govorio predlagatelj. Sigurno je ono što je sigurno, to je da nemamo pogoršanje situacije s ovim izmjenama, tako da će Klub socijaldemokrata ipak podržati ovaj Sporazum. Evo zahvaljujem na pažnji. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Marin Mandarić. Zahvaljujem g. predsjedavajući. Evo, čuli smo i uvodno od predlagatelja, a i ispred rasprava ispred ostalih klubova, manje-više svi smo se složili da ovaj Zakon treba poduprijeti, da unaprjeđuje postojeće stanje. Ja bih samo malo još iskoristio priliku i nada da odnosno istaknuo važnost uspostave tako nekog, takvog Jedinstvenog sanacijskog fonda i sanacijskog mehanizma, ne samo na razini RH, na razini Europe. Nesporno je da njime zapravo povećavamo i našu uvezanost sa ostalim članicama EU i nama nema druge, otok ne možemo biti, svi se slažemo Uspostavljena su naravno, pravila o prijenosu i objedinjavanju doprinosa s ciljem osiguravanja najveće moguće pravne sigurnosti. Ono što je bitno, pravne sigurnosti u području financija, financijskih institucija. Znamo kako smo prošli od one krize 2007., '08. g., koja je počela zapravo krizom financijskog sektora, kako se to na brzaka prelije na realni sektor, nama je kao državi, čini mi se trebalo nekih 7, 8 godina da se iskopamo iz te krize. Mnogi su naučili na toj krizi pouke, pouke izvukli i evo, naravno, i ovaj Sporazum je rezultat toga. Naravno, potrebno je osnažiti povjerenje u bankovni sektor, u slučaju bilo kakvih problema, spriječiti navale klijenata na šaltere banaka, to nijedna i najbolja banka na svijetu ne može izdržati i spriječiti dodatno širenje problema, ako eventualno negdje nastane, smanjiti negativnu povezanost između banaka i realnog sektora i država, odnosno državnih proračuna, odnosno obaveza poreznih obveznika. Ono što također, smatram da dodatno treba istaknuti je da doprinosi u ove fondove ne idu na teret poreznih obveznika nego na teret bankarskog sektora, banaka gdje one solidarno uplaćuju, ajde, možemo tako reći u nekakav fond osiguranja, za slučaj da jedna od njih dođe dođe u probleme. Od tih 1% trebalo bi biti oko 60 milijardi eura na računu kroz 8 godina, Fond se solidno puni i nadajmo se da jedna od naših banaka to neće zatrebati. Dobro je imati padobran, dobro je imati nekakav amortizer, ali nadajmo se da neće trebati nekoj od naših banaka. Neće propasti štedni ulozi u tim slučajevima, ono što je najbitnije, štediše, građani RH neće biti oštećeni, ali posljedice na gospodarstvo i ostali financijski sektor ne mogu se u potpunosti .../Govornik se ne razumije./... ne mogu se u potpunosti spriječiti ovakvim jedinstvenim sanacijskim fondovima. Klub zastupnika HDZ-a, naravno, podržava i ovakav i svaki drugi prijedlog koji doprinosi povećanju pravne sigurnosti. Hvala. Hvala.